kada prestaje poreska obaveza, ja ću da govorim o preduzetničkoj delatnosti i da to shvatite, govoriću iz svog ličnog primera. Naime, ja sam četiri godine preduzetnik, kao vlasnik agencije za marketing i konsalting i poreski sam obveznik i rešenjem Ministarstva finansija, paušalno se oporezuje ta moja delatnost. Verujte mi, pošto je tu meni poznata mi gospođa iz Ministarstva sa kojom smo i ranije imali ovakvu, doduše komunikaciju, vi ne možete da govorite, nije samo slučaj kod mene već i kod mnogih mojih kolega koji se sličnom delatnošću bave da nismo dobili konačno poresko rešenje od trenutka kada smo registrovali našu delatnost.Znači, od 2012. godine mi akontaciono plaćamo naše poreske obaveze što priznaćete nije ni prijatno ni lagodno. Sada sam u situaciji kao i mnogi drugi ljudi, neki iz drugih razloga. Ja iz razloga što sam izabrana na funkciju narodnog poslanika ne želim da budem u takvom sukobu interesa. Moja ta delatnost je trenutno da kažem zamrznuta ali ja i u ovom trenutku dok razgovaram sa vama ne znam koji je niti to zna moj knjigovođa, preostala eventualna obaveza koja nije do kraja poštovana. Zato ne mogu da optužim poreske inspektore koji su veoma savesni i odgovorni u poreskoj upravi, odnosno u filijali u Kragujevcu, koja je inače centralni deo za mnoge druge gradove, jer oni jednostavno čekaju iz Beograda da im

Radeta i Dubravko Bojić i zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić.Reč ima narodna poslanica Marija Janjušević. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Mi smo u stvari samo hteli da malo pojednostavimo stvari. Dakle, smatramo da u slučaju prestanka poreske obaveze iz člana 23. stav 1. poreska uprava ne treba da donosi nikakvo posebno rešenje o prestanku poreske obaveze. Kada poreska obaveza prestane naplatom poreza donošenje rešenja o prestanku poreske obaveze je neekonomično i neefikasno, suvišno. U pitanju je uvođenje nepotrebnog koraka u poreskom postupku, odnosno dodatno nepotrebno opterećujemo i radnike poreske administracije, trošimo i njihovo dragoceno vreme i stvaramo nepotrebne troškove za utrošak materijala i dostavljanje tih rešenja.Što se samog zakona tiče, s obzirom da u pozadini imamo ministra Vujovića, mene nimalo ne čudi da u objašnjenju, u obrazloženju zakona, kao partnere, da tako kažem, između ostalih, na čiju inicijativu je ovakav zakon, možemo da čitamo Privredna komora Srbije, zapravo Marko Čadež, američka privredna komora, britansko-srpska privredna komora, nemačko-srpska privredna komora, francusko-srpska privredna komora i Ministarstvo privrede.Mislim da je mogla mnogo šira da bude ova lista i da bi samim tim i zakon bio vrlo kvalitetan.

zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, izmene i dopune, i velika je šteta zaista što o ovom ne raspravljamo u neko normalno doba da nas poneko i čuje, pošto ljudi neće čitati stenograme, videće samo šta im donosite na kraju u zakonu. Ali, zašto ovo sada posebno naglašavam? Vratiću se samo na našu da nije trebalo menjati ni ovaj član 3. zato što se ne može smatrati da je neki organ u Ministarstvu finansija nezavisan, a da je opet neki organ u okviru poreske uprave zavisan.Ali, ono što je meni ovde bilo interesantno jeste što jedan poslanik kaže –22. put se menja ovaj zakon, 22. put, bar sedam ili osam puta otkada je taj poslanik deo vladajuće koalicije i zgranut večeras kaže – kako možete vi, još se obraća pravnicima, što on nije, on je začuđen kako mi ne razumemo šta ovde piše i kako mi možemo da mislimo da je normalno da u okviru poreske uprave bude i drugostepeni organ za poreski postupak.Pa, da li je moguće da je 22 puta mimo njega prošao ovaj zakon gde je ovo pisalo i da se tek sada toga setio i to tako dramatično, kraj sveta ako se ovo ne promeni? LJutito, što neko misli da Ministarstvo finansija nije nezavisno. Naravno da nije nezavisno, kao što nije ni taj drugostepeni organ koji je bio u Ministarstvu u Upravi prihoda i nije normalno da bude nezavistan, mora da bude pre svega zavistan od zakona. Onaj ko je na čelu organa mora takođe da bude zavistan od zakona, deo Vlade, mora da poštuje principe i politiku te Vlade, a demagoške priče o nekakvim nezavisnim marsovcima, to vežite više mačku o rep, jer to prosto ne postoji u životu i nikada neće. **Đorđe Milićević** Hvala.Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Da.)Narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Iz istog razloga, kao i ranije, ja ću da skratim obrazlaganje ovoga amandmana, da što pre završimo. Hvala. **Đorđe Milićević** Hvala.Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mrIvan Kostić, dr Dragan Vesović, prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno poslanici DS i narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.

da se za rešavanje u drugom stepenu ne može utvrđivati nadležnost u okviru organa koji je u upravnoj stvari rešavao u prvom stepenu.Znači, propis koji je poslednji put promenjen 2010. godine vas obavezuje da u 2016. a u 2016. godini je novi Zakon o opštem upravnom postupku koji uopšte ne tretira ovo pitanje, čak ne daje ni definiciju šta je drugostepeni upravni organ.No, vidite na šta ste se vi pozvali, bukvalno rečeno na propis koji ne postoji više, koji se ne primenjuje. Niste izvršili promenu kad se taj propis primenjivao i kad je bio na snazi. Zato ja kažem da neki nikada neće da shvate ovu operaciju, apsolutno nikada.Eto, to je vama osnov za ovo igranje u 4,15 ujutru.Sada, da dođemo do ovog člana 29. U stavu 9. vi izražavate strah od krađe identiteta kod APR, privremeno oduzet PIB, pa vraćen PIB. Čekajte, zar je moguće da ta manipulacija sa PIB-om do sad nije bila uopšte predmet regulisanja? Dovoljno je. Sve sam vam rekao. Hvala.Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković, zajedno narodni poslanici DS, narodni Veroljub Stevanović, narodni poslanik Aleksandra Čabraja, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Reč ima Vjerica Radeta. **Vjerica Radeta** Govorim Govorim o članu 55. koji se eto kao menja. Kažem eto kao, jer se suštinski ništa ne menja. U poslednjem stavu ovog člana se govori da ako u postupku donošenja rešenja iz stavova 1. do 3. ovog istog člana utvrdi da podaci iz poreske prijave poslovnih knjiga i evidencija ne odgovaraju stvarnom stanju, poresko rešenje o utvrđivanju poreza doneće se na osnovu poreske procene, procene poreske osnovice. Ali, izuzetno, to je sad ta izmena, rešenje o utvrđivanju poreza poreska uprava može doneti neposrednim odlučivanjem kada je osnov za utvrđivanje poreza uvid u podatke iz evidencija nadležnih organa bez prethodnog izjašnjavanja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje.Sad, nagradno pitanje, pošto je moguće izuzetno da se rešenje o utvrđivanju poreza može doneti neposrednim odlučivanjem, ko je taj neposredni odlučivalac? Naravno, znam da nije dobar izraz, ali namerno karikiram. Ko je ta sila nebeska koja će to da radi, jel iz ministarstva koje je nezavisno, jel iz poreske uprave, koja je nezavisna? Jedan kolega ovde misli da je zavisna. Samo, nikako da saznamo ko će snositi odgovornost bar zašto se poslednjih pet godina, a očigledno se mnogo duže radilo na nezakonit način, sa organom u okviru poreske uprave koji nije bio nezavisan i kako je moguće da to nije ovoliko godina primećeno? Kako je moguće da

Đurišić** Ovaj član je jedan izuzetan član i pokazuje pravo lice ove Vlade, i kako ona sistematski uvodi pravnu nesigurnost u pravni sistem Srbije, umesto da radi obrnuto. O čemu se radi?Imate jedan član 55, četiri stava koji govore o tome kako se donosi poresko rešenje o utvrđivanju poreza i onda se sada predlaže uvođenje novog stava koji počinje sa rečju – izuzetno. „Izuzetno, rešenje o utvrđivanju poreza, poreska uprava može doneti neposrednim odlučivanjem, kada je osnov za utvrđivanje poreza uvid u podatke iz evidencije nadležnih organa bez prethodnog izjašnjavanja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje“. Znači, Vlada pravi sistem koji je nepogrešivo protiv građana, poreskih obveznika koji je jedini u interesu države, odnosno Vlade u nameri da napuni budžet. Znači, izuzetno, ne znamo u kojim to izuzetnim slučajevima može da se donese poresko rešenje bez da se izjasni obveznik o, kako sama kaže ovde Vlada, činjenicama koje su značajne za odlučivanje.Potpuna odlučivanje.Potpuna jedna katastrofa i obrazloženje za ne prihvatanje našeg amandmana, koje Vlada obrazlaže zašto donosi ovakvo rešenje da bi se uskladio ovaj zakon sa Zakonom o upravnom postupku koji kaže - ne može bez prethodnog izjašnjavanja da se donese neko rešenje, osim ako to nije regulisano zakonom. Otvaraju se vrata ovde da bez izjašnjavanja poreskog obveznika može da se donese poresko rešenje u izuzetnim slučajevima koji će na žalost postati pravilo. **Đorđe Milićević** Hvala.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Pridružujem se izlaganjima kolega iz opozicije. Zaista nema nikakvog jasnog i normalnog razloga da se ovo donese, osim ako ne postoji zla namera. Ovo je zaista vrlo, vrlo jedna opasna stvar i zaista ne vidim da jedna ovakva mera, jedan ovakav stav vi dodajete, a da niste bliže propisali kada i pod kojim okolnostima nastaje ta mogućnost da se donese jedno takvo rešenje. Dajte neke bliže odredice, jer ovako se uvodi jedna ozbiljna prava nesigurnost i mogućnost arbitrarnosti. Znači, ozbiljna mogućnost arbitrarnosti da, po sopstvenom, slobodnom nahođenju, poreska uprava donese rešenje, a da ne dozvoli poreskom obvezniku da se izjasni o tim činjenicama.To je inače i suprotno članu 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koja omogućuje uvid u činjenice. I vi sada ovim dovodite i u koliziju sam jedan isti zakon. Ja ne vidim ni jedan razlog da postoji jedna ovakva odredba i prosto pokušavam da zamislim mozak koji je mogao da smisli jednu ovakvu odredbu. Zaista, verovatno samo na, isključivo, na štetu građana Srbije i na mogućnost da se na neki nelegalan i nelegitimni način zadire u džep građana. Siguran sam na koga se ovo neće primenjivati. Ovo sigurno nikad nećete smeti da primenite ni na jedno strano lice, nećete smeti da primenite ni protiv jednoga partijskog tajkuna. Ostaje običan narod i ostaju neki nezaštićeni privrednici.Zaista apelujem na zdrav razum ili prosto donesite neke bliže odrednice kojim biste vrlo restriktivno ograničili ovu normu ili skroz povucite ovu normu. Najbolje da je skroz povučete. Nije bez razloga cela opozicija argumentovano predložila da se jedan ovakav član briše. Zato što nema nikakvog zdravog opravdanja, osim zle namere. Zaista, zla namera da vi, bez izjašnjavanja, nekome donesete jedno rešenje, onemogućite ga prosto da se izjasni o činjenicama. To je neverovatno. član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. **Marijan Rističević** Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, ja očekujem da ova moja sportska družina dođe na jutarnju vežbu, a obrazloženje ću malo skratiti. Hvala. **Đorđe Milićević** Hvala.Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i mr Marko Milenković, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici DS, narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i narodni poslanik Marijan Rističević.Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Govori se zapravo o članu 74. Ja sam opet lupom tražila izmenu da vidim šta ste vi to menjali, kad ono, aha.Govorite o postupku o odlučivanju, odnosno koja su sredstva obezbeđenja naplate poreza iz ovog prethodnog stava 1. Između ostalog, jemstvo drugo lica koje je vlasnik imovine na kojoj nema tereta, tako je stajalo, a vi ste sada brisali – na kojoj nema tereta, pa je onda sredstvo obezbeđenja za naplatu poreza jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine.Kako je moguće da vam je smetalo - na kojoj nema tereta? Pa to je valjda ta preciznost kako će biti garant koja već ima teret. Šta može nepokretnost sa teretom da obezbeđuje? I onda još objašnjavate da ne možete prihvatiti amandman iz razloga što se predloženom izmenom vrši neophodno preciziranje odredaba Zakona o poreskoj administraciji, već kako bi se njegova primena realizovala sa što manje tumačenja i na taj način doprinelo bržem sprovođenju poreskog postupka.Šta to znači sa što manje tumačenja? Valjda pravnici koriste zakone i tumače zakone i zašto je problem da se zakon tumači? Sad ste napravili ozbiljan problem i stvarno, evo i kao pravnik, pitam se kako ovo protumačiti. Šta vam znači da vi kažete da sredstvo obezbeđenja naplate više nije imovina na kojoj nema tereta, već bilo koja imovina? Dakle, negde ste prosto išli u neke izmene, valjda da bi što više da vam ozbiljnije deluje zakon, pa ste onda onako u nekim članovima, i ovo nije prvi da sam vam ovako nešto primetila,

Dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da je rano, ja ću i ovde skratiti obrazloženje ovog amandmana. Hvala.Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić,

Zašto? Zato što je ovo prvi put od 2002. godine da mi imamo ovu formulaciju. Do sada se to nikada nije dešavalo u poreskom sistemu Srbije. sad se prvi put dešva, zahvaljujući Dušanu Vujoviću i mi u član 87a prvi put u istoriji Srbije, od Svetog Save, dobijamo sledeći stav – rešenje poreske uprave o uspostavljanju privremene mere iz stava 2. ovog člana istovremeno se dostavlja poreskom obvezniku i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu, čime postaje izvršno. Evo, prvi put je Srbija saznala da je privremena mera izvršna. To je epohalno.Sledeći stav, takođe, zahvaljujući Dušanu Vujoviću – organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu dostavlja se dostavlja se i izvršno rešenje poreske uprave o prinudnoj naplati poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog obveznika.Da ovo sada nije ugrađeno, nikada u Srbiji ne bi moglo sa računa da se skinu pare i da se naplati porez. Eto, ja se prosto kajem što smo mi podneli ovaj amandman. Neću da ga povučem. Neka ostane za istoriju zabeleženo da je Dušan Vujović napravio nešto epohalno. Prvi put smo mi saznali kako se vrši ova prinudna naplata poreza, preko kojih organa i na osnovu čega.Kada čega.Kada sretnete Vujovića, ako nije podneo još ostavku, kažite mu da to neposredno odlučivanje poreskog organa ne postoji kao termin, niti u Zakonu o opštem upravnom postupku, niti u onim specifičnostima koje su specifične za poreski postupak. Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici DS, narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Član 10. jesmo rekli, jesmo. Samo malo, odnosi se na član 88, da, da, odnosi se na član 88. I upravo ono što sam govorila o onom članu 7, govori - posle dostavljanja rešenja iz člana 87, nije važno, ovog zakona poreskom obvezniku nije dozvoljeno da raspolaže predmetima prinudne naplate na kojima je zaloga, odnosno hipoteka ste onda malopre, dva člana pre ovoga, rekli da nije bitno da li nepokretnost ima hipoteku ili nema? Član maltene jedan pored drugog, su vam u koliziji. Da li ste uopšte vodili računa o ovim stvarima. Zapravo, očigledno je da niste. Ne možete da kažete da prihvatite amandman iz razloga što se predloženom izmenom vrši neophodno preciziranje odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kako bi se njegova primena realizovala sa što manje tumačenja opet.Zašto vi ne želite da se zakoni tumače? Mi se zalažemo, i ja kao pravnik pre svega zaista, za precizne, koncizne zakonske odredbe, ali svaki zakon postoji i da bi se tumačio. Svaka zakonska odredba postoji da bi se tumačila.Evo, ja sad tumačim član 88. u odnosu na onaj član o kom sam malopre govorila, član 74, gde ste rekli da brišete nepokretnost koja ima teret, a ovde govorite da se ne može izvršiti obaveza ukoliko postoji hipoteka, a pozdravite Vujovića i recite mu da je hipoteka u stvari teret. Možda on ne zna da su hipoteka i teret na nepokretnost isto, pa je jedno napisao u članu 74, drugo u članu 88.Neka zamoli pravnike u ministarstvu, sigurno ima onih koji su to nekada dobro radili, koji su stvarno završili fakultete, a ne ove što ste vi doveli sa kupljenim diplomama. **Đorđe Hvala.Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici

niko u Srbiji ne bi znao da od dana popisa nepokretnosti poreskom obvezniku nije dozvoljeno da raspolaže predmetom prinudne naplate. Ne bi se znalo još da ta zabrana se upisuje u propisani registar nepokretnosti.Znači, sve ovo do sada što su radili, a radili su ovo, je bilo nezakonito. To kaže predlagač ovog zakona, jer očigledno ovo što se sad ugrađuje to nije postojalo u postojećem zakonu. Tako da možete da tražite i odgovarajuća vanredna pravna sredstva u postupcima koja su do dana stupanja na snagu ovih izmena i dopuna ovog zakona urađene, jer je ovo priznanje da je do sada to sve nezakonito rađeno.Samo još jedna stvar. Predmet prinudne naplate može da bude predmet zaloge, ali ne može da bude hipoteka, jer hipoteka se uspostavlja samo na nepokretnostima. Hipoteka se uspostavlja samo dobrovoljno, a ne nasilno niti poreskom nekom prisilom.Očigledno, ja ne verujem da su ove privredne komore iz inostranstva tražile da se ovoliko masakrira naš poreski zakon. Mislim da su njihove inicijative iskorišćene i zloupotrebljene da se nešto drugo završi, da se po svaku cenu obezbedi efikasna naplata poreza. **Đorđe Milićević** Hvala.Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici Demokratske strane, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. **Vjerica Radeta** U članu 12. smo zapravo intervenisali na član 113. osnovnog zakona i jedan, zaista jasan i precizan stav, zamenili sa tri potpuno nejasna i neprecizna stava. Ovaj koji je jasan i precizan kaže da se - naplata poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze vrši sa shodnom primenom odredaba ovog zakona kojim se uređuje naplata poreza.Onda sad kažete – nije tako, nego je – rešenjem o utvrđivanju poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze iz stava 1. ovog člana, nalaže se licu odgovornom za sekundarnu poresku obavezu da utvrđeni porez izmiri u roku iz tog rešenja. Ne, nego će iz onog rešenja. Pa normalno da mora da izvrši u roku koji u roku koji je napisan u rešenju. Neće valjda tražiti komšijino rešenje da vidi na koji rok se odnosi, pa da u tom roku isplaćuje. Ovo je zaista

da u Poreskoj upravi, odnosno da u Ministarstvu finansija angažuje one koje je zatekao, koji rade godinama, koji su završili uredno fakultet, a ove što ste ih isprimali sa kupljenim diplomama neka primaju platu dok ste vi na vlasti, ali sklonite ih da ne prave ovakve brljotine i ovakvu komediju od Predloga zakona. član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici DS, narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi

124. je u pitanju, zapravo jedna neznatna izmena nepotrebna. Nije nikakav problem ni ovo što ste stavili u izmenama, ali nije bila nikakva smetnja da stoji ono što stoji u osnovnom zakonu. Radi se o tome da govorite da u slučaju iz člana 118. stav nije važno, kao i kontrole menjačkog poslovanja kontrole privređivanja igara na sreću i kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa postupak terenske kontrole otpočinje bez dostavljanja naloga za terensku kontrolu.Vi ste sada umesto – otpočinje napisali – vrši se bez dostavljanja naloga za terensku kontrolu poreskom obvezniku.Dakle, može i jedno, može i drugo, ali bi bilo lakše i jednostavnije da ste ostavili ono što je već postojalo, nije smetalo primeni zakona. Naravno, da bi se nešto izvršilo mora i da počne, ako je otpočelo, svakako bi se i vršilo, niste napisali završi, nego vrši. jezički, gramatički nikakve potrebe nije bilo za ovom promenom.Tako da, mislim da ste mogli da usvojite ovaj naš amandman, koji bismo mi podneli i da nismo hteli da vam na svaki član intervenišemo predlogom da se brišu ti članovi. Hvala. Hvala.Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Pa, naravno, sve ono što se grbo rodi, vreme ga ne ispravi.Znači, glavna stvar zbog koje se vrše ove izmene jeste zakon koji nije u primeni. To je član 216. Zakona o opštem upravnom postupku koji ne važi 2016. godine, gde je rečeno da rešavanje u drugom stepenu ne može utvrđivati nadležnost u okviru organa koji je upravnoj stvari rešavao u prvom stepenu, a novi zakon o opštem upravnom postupku ovo ne propisuje, već pitanje nadležnosti organa, prvostepenog, drugostepenog, zakon o opštem upravnom postupku ostavlja materijalno-pravnim propisima, a kada je u pitanju ova oblast, ne treba da se menja, kada je u pitanju poreska uprava, nadležnost, jer ne postoji ta obaveza.Pošto ovo radite u sledećih nekoliko članova, samo da vam skrenem pažnju, morali ste paralelno sa ovim zakonom da nam ponudite i predlog izmena i dopuna Zakona o ministarstvima, jer ste vi na ovaj način neosnovano ušli u nadležnost Ministarstva finansija, koja je propisano Zakonom o ministarstvima.Vi ovlašćenje za ovo nemate u Zakonu o ministarstvima u onom članu koji propisuje nadležnosti Ministarstva finansija. Vi u tom članu imate tri stava prvi stav Ministarstva finansija, drugi stav Poreska uprava i treći stav Carinska uprava. Vi ovu grešku koju radite ovde preslikavate i na carinski zakon.Samo

zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodniposlanici DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. **Vjerica Radeta** Lepo je Krasić objasnio da je morala da ostane formulacija umesto drugostepeni organ, drugostepeni poreski organ. organ. Sada nema potrebe da ponavljam ono što je već jasno rečeno.Ali, ovde imamo još jedan dodatak. Govori se o žalbi koja ne odlaže izvršenje poreskog upravnog akta i onda izuzetno taj drugostepeni organ, mi kažemo drugostepeni poreski organ, svejedno, može odložiti izvršenje poreskog upravnog akta kojim je utvrđena poreska obaveza, protiv kojeg je izjavljena žalba itd.Opet jedna dilema, koju sam ovde raspravljala sa nekim kolegama pravnicima, ne može da stoji u zakonu da se radi o mogućnosti izjavljivanja žalbe samo ako je u pitanju rešenje kojim je utvrđena poreska obaveza, jer se može uložiti žalba i ako nije utvrđena poreska obaveza.Mora uvek da stoji da se po zahtevu za donošenje rešenja ostavlja mogućnost ulaganja žalbe. Ovo je jedna nepreciznost koju smo još nekoliko puta sreli u različitim predlozima zakona koji dobijamo od Vlade Republike Srbije, tako da iz tog razloga sam se javila, da još jedan put pocrtamo i ovo što trvdimo od početka, kada je u pitanju drugostepeni poreski organ.Ponavljam, jedino je u redu ovo što ste precizirali šta znači po hitnom postupku, rekli ste da je to u roku od pet dana, moglo je biti i tri, O tom roku sada ne govorimo, nego govorimo da nije bilo dobro što je stajalo tako paušalno da se radi samo u hitnom postupku. Kada to pročitam, odmah se prisetim hitnih postupaka u u pravosuđu, pa onda jedan od tih hitnih postupaka ne traje manje od pet godina, ali to je neka druga tema. **Đorđe Milićević** Hvala.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo, izvolite. koleginicom koja je govorila pre mene. Samo moram da izrazim konstataciju kako to da sve te nepreciznosti idu na štetu poreskih obveznika, nikada na korist poreskog obveznika i nikada na korist građana, nego uvek nekako ta prava se sužavaju građanima i poreskim obveznicima. To je vrlo indikativno i zanimljivo.Nego, da vas pitam, gospodine predsedavajući, da li vi konačno možete da utvrdite i date narodnim poslanicima odgovor koliko je još vremena preostalo po amandmanima? S obzirom da mi toliko dugo ovde govorimo i radimo, mislim da bi te stručne službe u Skupštini do sada morale da budu u stanju da urade taj posao. Hvala.Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Da li neko želi reč? član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Da li neko želi reč? član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, narodni poslanici DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite kolega Rističeviću. Zahvaljujem.Iz istog razloga što je rano, skratiću obrazloženje. Hvala. **Đorđe Milićević** Hvala na efikasnosti.Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici

Sada ovde ima nešto vrlo interesantno. Vi iz Vlade kažete – po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rešenja, donetih u poreskom postupku, odnosno u postupcima iz člana nekog prethodnog, drugostepeni organ – ministarstvo nadležno za poslove finansija.Zašto je ovo nama interesantno? Zato što je umesto ovoga u ovom osnovnom zakonu stajalo da rešava ministar ili lice koje on ovlasti. Kroz sve zakone gde ste vi i oni pre vas, umesto: „ministarstvo“ pisali: „ministar“, mi smo stavljali amandmane da ne može: „ministar“ nego: „ministarstvo“. I tada ste nas ubeđivali da to što mi insistiramo nije u skladu sa Zakonom o ministarstvima, nije u skladu sa Zakonom o Vladi, e, ja vas sad pitam – šta je u skladu sa tim zakonima? Da li smo mi u pravu kada vam stalno skrećemo pažnju da ne može ministar nego ministarstvo? Jeste li vi ovo konačno shvatili,

zakonima, jer ovo jeste dobra formulacija. Ovo jeste dobro rešenje, ali je samo pitanje kako je to moguće da od desetine zakona gde niste napisali ovako, samo u ovom predlogu zakona je to ispravno. Dakle, opet ono što sam govorila kroz neki od zakona i nekih amandmana, imate koliziju unutar samog zakona. Imate koliziju zakona koje predlažete i koji se ovde donose.Dakle, šta je opšti zaključak? Ne pišete zakone, dobijate zakone

Želeo bih da rastumačim uvaženoj prethodnoj govornici zašto je ovo dobro napisano i zašto su ispravno stavili – Ministarstvo nadležno za poslove finansija, a ne kao ranije što su grešili. Zato što su ovo originalno napisali, uspeli su da nešto napišu bez direktiva Evropske unije i bez tekovina DOS-a.

prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Demokratske stranke, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici Demokratske stranke, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Ovde su u pitanju kaznene odredbe, dodavanje novog stava – poreski obveznik pravno lice koje u Srbiji vrši promet dobara odnosno usluga u skladu sa Poreskim zakonom, a u Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu poslovnu jedinicu, itd, odnosno ima stalnu poslovnu jedinicu ali promet dobara odnosno usluga vrši van svoje stalne poslovne jedinice, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100 hiljada do dva miliona dinara.Svaki put kad vidim ovakav raspon kazni ja se naježim. Ovakav raspon kazni samo otvara mogućnost zloupotreba, arbitrernosti. Dakle, na jedan jedini način može da se napravi ovaj prekršaj i ko je taj taj ko će nekome da kaže – ti ćeš za ovo da platiš kaznu od 100 hiljada a ti tamo ćeš da platiš od dva miliona? Ti ćeš da platiš 100 hiljada zato što imaš plave oči, a ti ćeš da platiš dva miliona zato što imaš crne oči. E, kad bi taj bio kriterijum, još bismo to i podneli, ali se bojim da će biti – ti ćeš da platiš 100 hiljada, nećeš platiti dva miliona, jedan milion ćemo da podelimo, tebi ostaje, meni dobro, a država će u budžet da dobije onaj najniži iznos.Nemojte nikada da idete sa ovakvim predlogom. Ako postoji prekršaj,

do dva miliona dinara, izvinite, ali to može da se radi samo sa predumišljajem i zlom namerom, da se ovo maksimalno zloupotrebi i da oni koji budu primenjivali ovo i te kako se okoriste. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Naravno da je ovoliki raspon ostavljen da bi se omogućila arbitrernost i da bi se proizvoljno mogle donositi odluke, u zavisnosti od toga koliko ste bliski licu koje odlučuje, odnosno koliko ste bili skloni koruptivnim radnjama.Mi imamo već u praksi te primere kako neka lica plaćaju odnosno ne plaćaju poreze, pa možemo da pitamo - kada će se naplatiti porez od velikih poreskih dužnika? Jer, ganjate ljude za smešne i sitne iznose i pritiskate ih i šaljete im izvršitelje, dok najveći poreski obveznici i dalje duguju. Znamo kako, recimo, Željko Mitrović plaća poreze – dobije novac od države da plati porez za „Pink“. To je jasno. Zbog toga postoje ovakvi rasponi jedne ovakve odredbe. Zahvaljujem.Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite kolega Rističeviću. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.S obzirom da poreski obveznik Saša Radulović nije tu, da nemam protivnika s kojim treba da vodim dijalog, ja ću skratiti obrazloženje. Hvala. Hvala.Na član 24. Amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, zajedno narodni poslanici Srpskog pokreta „Dveri“, zajedno narodni poslanici Demokratske stranke, narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? **Marijan Rističević** Dame i gospodo, ja sam se uporno trudio da opoziciji omogućim da se ovo rastegne do četvrtka, međutim, oni sami nisu spremni da to učine. Ja ovde završavam obrazloženje amandmana. Zahvaljujem. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Samo da ukažem da se opozicija nalazi u sali, tu smo i ja se nadam da će Aleksandar Vučić imati hrabrosti da dođe u Skupštinu u četvrtak. Ali, ne verujem, ipak je on kukavica. Stvarno mi nije jasno šta vam ovako nešto treba? Potpuno van teme, potpuno van van svega.Na član 25. Amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, zajedno narodni poslanici pokreta „Dveri“, zajedno narodni poslanici DS, narodni narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. **Zoran Krasić** To je član koji kaže da 1. jula 2017. godine prestaje nadležnost Poreske uprave u pogledu ovlašćenja za rešavanje u drugostepenom poreskom postupku. To se ne odnosi samo na poreske prihode republike, nego se odnosi i na izvorne prihode jedinica lokalne samouprave, gde je drugostepeni postupak bio takođe kod poreske uprave. To sada sve prelazi u ministarstvo.Drugi stav kaže da ministarstvo preuzima zaposlene u Poreskoj upravi angažovane na ovom drugostepenom postupku. Treći stav kaže da predmeti ukoliko ne budu okončani, drugostepeni predmeti do 30. juna 2017. godine

hvala Bogu, mi imamo i Zakon o upravnim sporovima koji takođe omogućava da se sve ovo preispita na jednom drugom mestu, pa možda da se i nešto promeni.Kad je u pitanju prihod jedinica lokalne samouprave, gde one imaju samostalnost sada vam skrećem pažnju da to nije u skladu sa standardima lokalne samouprave, a podsećam vam da se Srbija potpisnik te povelje i da ćete imati velikih problema, ne samo u ovom vašem samoubilačkom procesu prema EU, nego i generalno.Imaćete problema i kod Saveta Evrope, a imaćete problema i na drugim lokacijama. Hvala.Na član 25. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Ja se izvinjavam gospodine predsedavajući, u pet sati ste nam obećali presek, a sada je pet sati i dva minuta, pa molim vas probudite predsednicu parlamenta, neka nam dostavi taj presek da vidimo dokle smo stigli sa amandmanima. Ja ću je probuditi kao što će Aleksandar Vučić da se uplaši od vas.Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika, odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani, prema stavu 4. istog člana, ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.Pošto glasa.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u na glasanje Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija“, Pančevo, prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije,

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaje odbora.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Da li se neko javlja za reč? član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. **Zoran

je to zakon kojim se uređuje način i dinamika izmirivanja obaveza Republike Srbije. Uopšte ne znamo zašto postoji obaveza Republike Srbije. Onda u nastavku kažete da postoji nešto što ne može da se prebije između akcionara. Sada sa jedne strane imamo akcionara na Petrohemiju, 54,89% vlasnik Republika Srbija i ima 9 miliona 665.000 akcija. Drugi akcionar Fond za razvoj 13,63%, 2 miliona i 400.000 akcija.

Sledeći akcionar NIS 12,72%, 2 miliona i 240.000 akcija, „Elektro Vojvodina“ 4,87%, 857.000 akcija, grad Pančevo sa 0,51% 89.000 akcija. Znači, imamo te akcionare koji duguju akcionarima NIS, a tu je 56,15% „Gasprom njeft“, 29,88% Republika Srbija, 13,97% manjinski akcionari. Sada nas neko ubeđuje da Republika sa javnim sredstvima treba da reši privatne probleme akcionara.

član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. **Vjerica Predložili smo amandmanom brisanje i ovog člana, zato što nema logike, niti ima opravdanog razloga da Republika Srbija duguje Republici Srbiji, jer tako ispada po ovom što ste vi nama ovde predložili. Suština je da je ovo sve obaveza zapravo poreskih obveznika i da poreski obveznici plaćaju ovaj dug „Petrohemije“. Ali, mi nismo čuli nešto drugo što bi nas interesovalo. Kako je došlo do ovog duga? Ko je odgovoran što se pojavio ovoliki dug?Vi ste ovde u obrazloženju za donošenje zakona napisali bogami da je krivo bombardovanje tokom 1999. godine. Naravno, bombardovanje je krivo za mnogo zla koja su se desila u Srbiji. Naravno da su NATO zlikovci i zločinci krivi za mnogo zla što su se desila u Srbiji, ali to su danas vaši prijatelji. Ne znam onda ko su ti koji su odgovorni i krivi zašto je došlo do ovog duga od 1999. godine. Ne kažemo da nije bilo i te, uslovno rečeno, odgovornosti. Bile su sankcije, razumemo to, ali šta se radilo od 2000. godine do dana današnjeg? Jel se taj dug smanjivao, jel se povećavao? Zašto se to pojavljuje opet kao budžetska obaveza, opet obaveza građana Srbije, bez ičije odgovornosti? Vi to jednostavno tako završavate, ne samo „Petrohemiju“, nego i sve drugo pojela maca, budžet će da plati sve obaveze i tako to ide. Bila „Železara“,

član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. **Zoran Član 3. samo kaže da će 105 miliona evra da se obezbedi u budžetu Republike Srbije. Ja ne bih da se vratim u onu načelnu raspravu, ipak je ovo rasprava o amandmanima, ali bih vas zamolio, gospodine Milićeviću, da obavestite sve poslanike, a naročito one koji nisu iz Pančeva, da pre nego što podignu ruku ovi iz Niša razmisle zašto Republika Srbija nije preuzela javni dug za Elektronsku industriju, za „Nisal“, za Mašinsku industriju, zašto nisu preuzete zašto nisu preuzete obaveze za „Prvu Petoletku“ iz Trstenika, zašto nisu preuzete obaveza za „Zmaj“, zašto nisu preuzete obaveze za Industriju motora i traktora, zašto nisu preuzete na isti način obaveze i za druga društva, privredne subjekte, gde takođe rade ili su radili ljudi i možda mnogo veći broj ljudi nego što je zaposleno u Petrohemiji Pančevo. Jednostavno, Republika Srbija, kada izdvaja bilo koji dinar za bilo šta, mora da bude otac i majka svima, a ne samo nekima.S obzirom na ovu brzinu i na ovaj strateški značaj mene interesuje tamo su u rukovodstvu, svojevremeno, bili neki Koštuničini generali. Sećate se gospodine Nedimoviću, kad ste bili aktivni iz DSS-a ko je vodio „Petrohemiju“? Pa, generalni u penziji. Ko ih je postavio? Pa, nisi ti, nisi se ti ni tada pitao kao što se ni sada ne pitaš. Postavio ih neko. Ko je pravio te dugove? Ko to treba da plati? Za šta treba da plati stanovnik Dimitrovgrada to što je radio neki general u ….? Dame i gospodo narodni poslanici, ja ne bih da mešam babe i žabe kao što se to maločas radilo. Društveni kapital je društveni kapital ko je u stečaju i restrukturiranju, upravo je bio nabrajan i ne može da se poredi sa državnim kapitalom. E, sad za elektronsku industriju u Nišu, krivite one koji su zaista za to i odgovorni, koji su tako vodili i privatizaciju i stečaj i sve ostalo. Sve važi i za IMT i IMR i sve ostalo.Dalje, ostalo.Dalje, hajde malo da razmislimo. Kad se govori od tih 105 miliona evra, da li mi to dajemo nekom preduzeću koje ne radi ili koji je gubitaš? Ili mu dajemo vazduha da izmirivanjem ovih obaveza započne ciklus investicija? Znači, neće biti neki problem, za manje od mesec dana imaćemo tačne bilanse „Petrohemije“, a šta ćemo ako ti bilansi pokažu da ima 50 ili 60 milijardi dobiti u 2016. godini?

Zašto se preuzima dug? Da bi mogla da započne „Petrohemija“ svoje cikluse, investicije i da poveća proizvodnju i da poveća tu istu dobit. Ništa drugo nije u pitanju. Da li država to poklanja?Ne poklanja zato što piše da taj dug mora da se vrati državi. Znači, ne otima se ništa od penzionera, ali najjlakše, najjlepše otimamo od građana, otimamo od ovog, otimamo od onog, pa eto „Sartid“ smo upropastili. Ja sam uvek govorio, ta demagogija govori samo o jednome kad neko kaže upropastili ste „Sartid“ tamo rade radnici, za njih su radnici samo broj. Ništa više. Nemaju ime i prezime. Nemaju porodice. Nemaju ništa, ne postoje. Osim kao broj koji se koristi isključivo u političke svrhe. Isključivo u političke.Ako neko misli da je lako posle 12, 13 godina totalnog razaranja kome su pre toga prethodile sankcije i ratni sukobi da sve privredne subjekte može da pokrene za dve, tri, četiri, pet godina, taj živi u nekoj utopiji u nekoj bajci. Nije to ni lak posao, nije jednostavno. Pa, neki ne mogu nijednu fabriku da pokrenu za deset godina,

Hajde da vidim, lako je da se kaže – napraviće fabriku, a sačuvaće fabriku koja ima dugove, pa prvo mora da isplati te dugove, pa da sačuvate fabriku. Znači tako nemojte ono što ne piše u zakonu, nemojte da predstavljate građanima i da ih plašite. Pogotovo

svoje identifikacione kartice prilikom izlaska iz sale ponesu, malo pogledajte. Fokusirajte se, popustila je koncentracija sad će pola šest, znači sviće zora, niste obratili pažnju. Određeni narodni poslanici nisu više zainteresovani za ovaj tok sednice, a mi i te kako je smo jer smo vrlo ozbiljno pristupili razmatranju svih ovih zakona. Gospodin Antić i gospodin Nedimović nas pažljivo slušaju kao i gospoda iz ministarstva, dajemo veoma ozbiljne argumente, naravno vi nećete da prihvatite naše amandmane, ali vas molim da zavedete red bez obzira na ovo vreme kao da je sad početak, ja se tako osećam, pretpostavljam i vi, orna sam za rad i sve kolege srpski radikali. Nastavićemo dalje i molim vas da bude kao i uvek red u sali i da se vodi računa o tome ko je, a ko nije tu.Drugo, gospodine Milićeviću da se držite reči i vi, to je druga povreda član 27. da se starate o primeni ovog Poslovnika, prošlo je pet sati, gospođa predsednik je rekla, pre otprilike osam sati, meni lično da će u pet biti presek. Molim vas, a to ste i vi rekli, molim vas, pa taj ko je tako duhovit ko ne zna ništa da kaže ni o čemu, a to je jedan gospodin, koji malo po malo, prvi put ga vidim najpre u životu, videla sam ga možda na fotografiji i dobaci tako nešto pametno, ja ne znam Martinoviću, gde pronađe ti ovakve pametne da u pola šest ujutru ovako pametno dobacuju. Ako ih niste naučili i vi i gospodin Orlić, da nešto nešto pametno kažu, trebali bi da se pokriju ušima i da ćute. ukazane članove Poslovnika, a cenim i poštujem vašu zainteresovanost kao i zainteresovanost i volju ostalih kolega i koleginica poslanika za radom i molim tehničku službu da provere poslaničke jedinice i da prikupe kartice ukoliko su ih poslanici zaboravili u poslaničkim jedinicama.Dobićete presek, ubeđen sam da će neko iz tehničke službe u međuvremenu dostaviti, ukoliko vam je to predsednica ukoliko vam je to predsednica obećala, naravno da ćete dobiti tu informaciju.Reč ima predstavnik predlagača, ministar Aleksandar Antić. Uvaženi narodni poslanici, evo u ove rane jutarnje sate, samo par komentara vezano za ovo o čemu je gospodin Krasić ali i prethodnici govorili.Dakle, „Petrohemija“ strateška kompanija u Republici Srbiji, proizvodnja na nivou 300 miliona evra godišnje, od toga preko 220 miliona evra, izvoz. Dakle, i za privredu i za naše ukupne spoljno-trgovinske bilanse izuzetno značajna. Ponavljam jedna strateška grana koja bez ikakve sumnje zaslužuje jednu veliku pažnju i Vlade i čitavog parlamenta i društva u celosti. Preuzima se 105 miliona. Moram da istaknem da je ukupan dug „Petrohemije“ prema NIS 254 miliona ili ti nešto preko 31 milijarde dinara. Reč je o više mesečnim pregovorima koji su doveli do činjenice da će ovih 105 miliona biti preuzeto u javni dug, oko 71 milion biti otpisan, 78 konvertovan u kapital kompanije. To daje vetar u leđa i jedna potpuno novi život za „Petrohemiju“. Ja nemam dileme da će narodni poslanici dizanjem ruke, odnosno glasanjem za ovaj predlog vlade učiniti jednu važnu stvar za budućnost ove zemlje i ja ukoliko ovaj predlog dobije podršku, želim da se zahvalim poslanicima za podršku i za takvu procenu koja je kapitalno važna za ovu državu.Mi znamo i u raspravi u načelu, smo vrlo precizno naveli svaku godinu u kojoj je nastao dug sa iznosima i završavamo sa time da u mandatu ove Vlade nije napravljen nijedan dinar duga i da je u ove dve poslednje godine poslovao pozitivno. se tiče drugog dela pitanja koje je malopre postavljeno, upravo samo dobio tu informaciju od tehničke službe da ćemo imati vremena za još 50 podnosilaca amandmana.(Zoran osnov za repliku.Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović, narodni poslanik Zoran Živković i narodi poslanik Saša Radulović.Da li se neko javlja za reč? član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. **Zoran Krasić** Gospodine Milićeviću, jeste da je rano ujutru, ja ne dozvoljavam nikome da skrnavi moj amandman. Ako sam ja podneo amandman i nisam pomenuo ni Sartid niti bilo šta drugo, ne dozvoljavam da se meni skrnavi amandman, a da mi onda vi ne dozvoljavate da ja odgovorim. Ja neke stvari nisam pomenuo. To što neko spava ovde, misli, to je njegov problem. I vodite računa uvek kada neko bude loše interpretirao moje reči, ja ću da se javim.Što se tiče člana 4. daje se neka dinamika. Daje se dinamika kako će Republika Srbija kao garant, odnosno da preuzme javni dug, svi građani. Zašto? Zato što je akcionar sa 12,72% u „Petrohemiji“, da plati 105 miliona evra NIS-u, gde je takođe akcionar sa 29,88% akcija. Molim vas, ovo su akcionarska društva, ovo nisu javna preduzeća, ovo nisu ni državna preduzeća, ovo nisu ni društvena preduzeća.Svako preduzeće, firma, koja je privatizovana bilo kako, pa čak i lopovski, a najveći broj njih lopovski, od 2001. godine pa na ovamo, morate da znate, bez obzira što je imala status društvenog preduzeća, imala je i državni kapital. Da nije bilo državnog kapitala, a kako bi garancijski fond sticao akcije? akcije? Po kom osnovu? O čemu pričamo? Pa, sva preduzeća u Srbiji su strateška. član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Da li neko želi reč? član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. **Zoran Krasić** Radi se o ću da vam ukažem na jednu stvar. Pre nekoliko godina takođe je bilo strateško preduzeće i odobren je jedan kredit od 250 miliona evra. Zašto? Da se napravi najmodernija topionica. Da li danas ta topionica radi? Radi? Pa, zašto onda RTB Bor ima onda gubitke? Pa, tih 250 miliona je uzeto da bi se izašlo iz gubitaka, i sad su gubici, i sada su subvencije, i sada se hvatate za glavu šta ćete sa RTB Borom.Đinđić je svojevremeno 2001. godine predlagao da sade kikiriki, jel tako beše, i da prave stolice, a onda je Mlađan Dinkić ubacio te njegove kanadske partnere i ko zna šta se tamo desilo. Sve je to strateško u Srbiji. Kad treba da se calnu pare, sve je strateško, bez toga nema ništa. Prođe nekoliko godina, a onda kuku lele, prođe još nekoliko godina, akteri svega toga budu oslobođeni bilo kakve odgovornosti. E, to je taj evropski put ove Srbije. Reč ima ministar Aleksandar Antić. **Aleksandar Antić** Topionica RTB Bor radi. Nakon te investicije imali smo jedan dramatičan pad cene bakra na svetskom tržištu sa preko šest hiljada dolara po toni otišlo je na ispod četiri i po hiljade, što je zaista kardinalna činjenica koja je uticala na rad svih svetskih trgovaca bakrom i topionica.Sada kada je cena bakra negde na nivou 5.500, 5.600, RTB radi apsolutno pozitivno, izmiruje svoje obaveze prema UPPR. Ono zbog čega sam ja posebno srećan, svedoci smo da smo u prvim mesecima kada je RTB platio svoju tekuću fakturu i za električnu energiju i za rudnu rentu, reč je o iznosima koji se mere u stotinama miliona dinara.Ja zaista razumem potrebu da o ovome polemišemo i uopšte ne gledam na sat, ali zaista očekujem daleko više razumevanja upravo iz poslaničke grupe koja sad ovo osporava, uzimajući u obzir da je zaista reč o strateškim kompanijama, par ekselans, i gde pored tog privrednog momenta ja očekujem i taj patriotski, jer je uvek dolazio iz redova te poslaničke grupe. Zahvaljujem.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. **Marko Hvala.Mi smo predložili brisanje st. 2, 3. i 4. člana 5. koji omogućuju da se nisu potraživanja koja država isplaćuje, da on ta potraživanja ustupi nekom trećem pravnom ili fizičkom licu.Ono licu.Ono što je zanimljivo, Vlada kada je odbila naš amandman, ona je napisala praktično u obrazloženju suštinu zbog čega mi ne možemo da podržimo ovaj zakon. Ona je napisala da je ovo leks specijalis, da je ovaj zakon leks specijalis i pošto ova Vlada, nažalost, probleme rešava leks specijalisom i tom vrstom zakona, znači ne pravljenjem jednog predvidivog pravnog sistema u kome će i građani i investitori i domaći i strani znati šta može da ih očekuje, kakve obaveze, nego rešava probleme leks specijalisima. Tako i ovaj sada problem, nažalost, pokušava da reši leks specijalisom.Ovo jeste stari dug i sigurno bi rešavanje ovog pomoglo „Petrohemiji“ da lakše posluje u budućnosti, putem leks specijalisa se ne radi. Imali smo leks specijalis i imamo ga danas za projekat „Beograd na vodi“. Imamo leks specijalise u raznim drugim slučajevima. To je ono što mi ponavljamo svaki put kad takav zakon dođe ovde, to ne stvara pravnu sigurnost. Naprotiv, pravi presedan i šalje poruku da postoje povlašćeni i oni drugi, i građani i investitori i da ova Vlada izlazi u susret koliko god želi i hoće onim povlašćenima, a ovi drugi su osuđeni na nesigurnost.

Rešava probleme, pa neka rešava i leks specijalisom, za razliku od drugih prethodnih Vlada do 2012. godine koje su pravile probleme, pa smo te probleme nasledili i treba da ih rešavamo.Znate li koliko koga briga ako može da sačuva radno mesto i egzistenciju svoje porodice da li je to leks specijalis ili drugi, opšti zakon, baš ga mnogo briga.Prema briga.Prema tome, ovaj amandman treba da se odbije. Zakon treba da se podrži. Sačuvaće radna mesta, sačuvaće još jednu fabriku i na kraju, neće biti oštećen ni budžet, ni građani, za razliku od ranijih vlada šta se sve dešavalo. Amandman kojim se posle člana 5. dodaje novi član 5a i 5b podneli su zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić.Da li neko želi reč? (Ne.)Amandman (Ne.)Amandman kojim se posle člana 5. dodaje novi član 5a je narodni poslanik Miroslav Aleksić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Da li neko želi reč? član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. **Zoran Krasić** Radi se o završnoj odredbi da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.E, sada lepe želje, lepe priče, naslušali smo se u ovoj Skupštini, da vam ne pričam, i legitimno pravo je onih koji podržavaju vlast da veruju u to. Ja pripadam opozicionoj stranci. Ja ne verujem i nikada nisam verovao onima koji se pozivaju na EU. Uvek su Uvek su rekli - to je u skladu sa zahtevima EU. Ovo nije taj tip zakona, ali kada se neko ne poziva na EU onda vrti neku mantru o strateškom značaju, pa eto tako RTB Bor je imao tako veliki strateški značaj i oni su napravili tamo u centru Bora fontanu za zimu. To je jedina fontana u Srbiji koja radi na antifriz.

slede njegovu ideologiju i njegovu politiku, a takvih je najviše danas u Vladi. Nisu možda u prvom redu, ali oni državni sekretari, eksperti, stručnjaci, za sve i svašta. Eto, to me iskustvo tera da podnosim ovakve amandmane. član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.Na član 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa. Član 163. stav 4. Poslovnika o radu Narodne skupštine.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i o pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, načelu, u pojedinostima i u celini.Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda - Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona.Primili zakona.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.Pisanim putem amandman na član 41. povukli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.Primili ste izveštaje odbora.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojčić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, Dragan Vesović i prof. Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, četvrti po redu, takođe je iznuđen od strane Evropske komisije. Sami ste tako napisali da je to razlog zbog kojeg donosite ovaj zakon,

kao što su Zakon o prekršajima, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o zaštiti podataka ličnosti i drugi.I sad čovek da ne poveruje da je moguće da je u pravnom saobraćaju u Srbiji bio Carinski zakon koji nije bio u skladu sa Zakonom o prekršajima, o inspekcijskom nadzoru, o zaštiti podataka o ličnosti. Da smo vam mi slučajno rekli da vam je zakon u koliziji sa ovim zakonima koje sam nabrojala, vi bi skakali u oči, mi ne podnosimo što ste vi napredni, što ste vi uspešni, itd, a kada vi to kažete onda ne zna čovek kako da reaguje. Ko nam garantuje da i ovo što nam danas predlažete, što ste dobili kao nalog EU, odnosno Evropske komisije, kao što ste napisali, da to nije u suprotnosti sa drugim pravnim aktima, sa drugim zakonima. Daj Bože da je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, s obzirom da vama nije strano ni da predložite i ovde usvojite neustavne zakone.Dakle, zakone.Dakle, ove primedbe su mogle biti iznete uz svaki drugi član koji ovde menjate, a ovaj mi je drugi po redu nekako bio najpriličniji. **Đorđe član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić,

član 41. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić,

Podneli smo ovaj amandman da bi samo skrenuli pažnju da mangupski način, jer se poziva predlagač na Zakon o opštem upravnom postupku koji više ne postoji u pravnom prometu, a ne pozivaju se na važeći zakon iz 2016. godine kada definišu ko je drugostepeni organ i ko odlučuje o žalbi. Znači, predlagač ne zna koji je zakon na snazi, koji je zakon u primeni, ali predlagač ne zna još jednu stvar. I kod poreskih propisa i kod ovih carinskih propisa i prvostepeni i drugostepeni postupak se nalazio, ako mogu tako da kažem, kod poreske uprave i kod

Izgubićete efikasnost, i te kako ćete izgubiti efikasnost.Pošto znam sa kim imam posla,

zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Ovo je član koji se zapravo odnosi na član 19. osnovnog zakona, a član 19. govori o obavezujućem obaveštenju, o svrstavanju robe i poreklu robe. I onda je to naravno detaljno razrađeno na na zahtev carinskog organa, radi primene OES odnosno OEP u carinskom postupku, lice kome je izdato obavezujuće obaveštenje mora da dokaže, pa onda kažu šta, lice kome je izdato obavezujuće obaveštenje koje je prestalo da važi na osnovu stava 8. ovog člana može da koristi to obaveštenje šest meseci od dana prestanka njegove važnosti i tako dalje, da ne čitam sve to, prosto nema se vremena toliko. Obavezujuće obaveštenje pod uslovima propisanim u stavu 9. i 10. ovog člana može se upotrebiti isključivo za određene potrebe, ali se briše poslednji stav ovog člana koji kaže - protiv odluke iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva može izjaviti žalbu ministarstvu.I sad, pitamo, zašto ste ovo brisali? Da li to znači da ova odluka iz tog prvog stava je prvostepena i pravosnažna i izvršna i konačna, da nema mogućnosti da se uloži žalba na na takvu odluku. Nekako nam to nije logično, a nije bogami ni u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i zato smo predložili da se ovaj član briše i tako bismo uradili i da nismo brisali ceo zakon, a predložili smo u suštini brisanje celog zakona, zato to ste valjda, pošto ste dva puta menjali ovaj zakon, više ispunili sve zahteve EU, nećete svakih mesec dana da menjate zakone. član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Ovo se odnosi na član 21. i na naknadu na usluge carinskog organa. Cela promena ovog člana 21. je slično nešto onome što smo danas pričali kada smo pričali o RTS-u, nije pretplata nego taksa, a sada nije naknada nego opet taksa.Ne razumemo zašto za tako banalne stvari menjate propise, a ništa se suštinski nije promenilo. ovo što se plaća za usluge carinskog organa zove taksa ili naknada, apsolutno je nevažno. Mnogo je važnije ko to plaća, pod kojim uslovima, koliko se plaća, tako da mislimo da nije trebalo dirati ni u ovaj član.Doduše, ovde ste brisali i poslednji stav člana 21. gde ste rekli da Upravi Carina pripadaju naknade po osnovu obavljanja usluga iz stava 2. ovog člana, kao i prethodni po osnovu obavljanja delatnosti po osnovu ugovora. Ako ste to sada brisali, onda pitamo - iz kojih razloga i zbog čega Upravi Carina više ne pripadaju te naknade, odnosno kome pripadaju? Te naknade postoje pa postoje, naplaćuju se pa se naplaćuju. Kome? Sve direktno u budžet? Sve, od penzija do carina, od plata, samo da se puni budžet, da izgleda naduvano i napunjeno a u suštini nikakve nikakve vajde od toga. Hvala. Mora da se plati, ali bitno je obrazloženje. A u obrazloženju imamo da je to usklađivanje sa propisima EU, što je nacionalni interes Republike Srbije. Takse su nacionalni interes Republike Srbije zato što se usklađujemo sa EU.Da li EU.Da li postoji bilo šta što nije u interesu EU i bilo šta što ćemo mi uraditi kao javni interes Srbije, a da nema veze sa EU, jer 16 godina smo na tom putu u EU i taj naš javni interes bi se mogao svesti na ovo - jedno 600, 700.000 ljudi manje, 800.000 ljudi bez posla, desetine milijardi evra smo opljačkani i katastrofa i razaranje gore i od sankcija i od rata. Tako da, apsolutno EU nema alternativu, i taj naš interes od EU sačuvaj nas bože, ja ne znam da li nam se išta gore u životu desilo od tog puta u EU. Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. **Vladimir Orlić** Vrlo kratko. Da se ne prihvati dabome. Uspesi DOS-a kojima su se upravo pohvalili svakako nisu razlog da ovo podržimo. Hvala lepo. Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević,

DŽabe ste ovo radili jer ovo je sve u suprotnosti sa članom 17. Zakona o budžetskom sistemu. Tako da jeste i taksa javni prihod. Ova naknada je prihod carine, pa je prosto neshvatljivo da Vlada bude nadležna da odredi visinu i takse i naknade. Malo ste pobrkali stvari. Taksa mora da se odredi zakonom, ali ne bi bio ovo jedini problem.Što se tiče zaštite ličnih podataka, niste imali potrebe uopšte da unosite ovu odredbu jer Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se neposredno primenjuje. Vi ste kao neko ko barata tim podacima bili pre svega dužni da donesete vaše podzakonske akte kojima ćete da primenite Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno da utvrdite utvrdite one baze i one evidencije i utvrdite procedure kako će ti podaci da se čuvaju od neovlašćenog korišćenja, a to što ste prepisali i rekli u ovom zakonu – primenićemo i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je potpuno nepotrebno. Da je neko to kontrolisao, malo ozbiljniji čovek on vam ne bi dozvolio da ovo upišete. Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. **Srđan Nogo** Samo da ukažem da je ovo često praksa da se donose zakoni koji nas obavezuju na primenu zakona. Ovo nije nikakav izuzetak. Za ovih šest meseci mislim da je ovo treći, četvrti zakon. Čak smo čitave zakone donosili koji treba da nalože državnim organima da primenjuju zakon, tako da ovo ne treba uopšte da nas iznenađuje što jedna ovakva odredba postoji. Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i mr Marko Milenković, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Ovaj član odnosi se na član 25. kojim je propisana tajnost podataka i ovo što ste dodali u ovom članu je zaista nešto apsolutno nepotrebno.Kada sam ovo pročitala, pitala sam se – sačuvaj bože, šta će im ovo. Govorite da će carinski organ sa podacima koji su po svojoj prirodi, odnosno načinu pribavljanja tajni postupati u skladu sa zakonima kojima se uređuje tajnost podataka i zaštita poslovne tajne. Naravno da hoće.Ovde hoće.Ovde ste mogli još i da napišete ako neko nekoga ubije, odgovaraće na osnovu Krivičnog zakonika. Što pišete nešto što je regulisano drugim zakonom? Zašto opterećujete jedan zakon nekim normama da bi valjda izgledala ovako debela knjiga – zakon? Nije to suština.Ako imamo jednu materiju regulisanu jednim propisom, jednim zakonom, onda nema potrebe da svaki zakon podseća da ćemo primenjivati onaj drugi zakon. Još kažete u drugom stavu – podaci koji su u posedu carinskog organa, a koji su označeni nekim od stepena tajnosti mogu se učiniti dostupnim javnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.Da, naravno, ovo je tačno. Ali, ovde je nepotrebno pisati, prenormira se zakon, komplikuje se, da onaj tamo carinik koji, umesto da se bavi onim što je uža specijalnost carinika, on mora da čita i ove neke stvari koje nemaju veze sa carinjenjem, koje nemaju veze sa onim što je suština što je suština ovog zakona. A da se moraju primenjivati i ostali zakoni koji su na snazi u Republici Srbiji, naravno moraju. Trebalo bi sad iz svih zakona koji se ovde primenjuju, od prekršajnog, krivičnog, da nabrajate sve koji se moraju primenjivati. član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Govorim o članu 29, o obavezama drugih državnih organa u vezi sa carinskom robom. Ovaj član do sada je imao tri stava i vi ste, iz samo vama poznatih razloga, poslednji stav Pokušavam da vidim u obrazloženju što ste rekli da brišete ovaj stav, što ne prihvatate ovaj amandman i što ste ovo brisali. Naravno, vi kažete da ovaj zakon ne usklađujete samo sa zakonima EU, zato što smo mi vama kao generalnu primedbu stavili kroz sve amandmane da sve što smo ovih dana imali u raspravi i ne samo ovih dana nego od kad ste preuzeli vlast od onih koji su pre vas išli istim putem, vi ministre, i onda i sada u istim kolima.Dakle, sve zakone donosite zato što vam to naređuje EU i onda i onda tamo neki činovnik vam napiše da treba da brišete stav koji kaže – uvozne dažbine plaćaju se pošto se izmire troškovi nastali u vezi sa robom iz stava 2. ovog člana. To su troškovi čuvanja, prodaje, itd. I opet ostalo nedorečeno da li će te dažbine i dalje da se plaćaju. Ako hoće, pošto ste ih ovde precrtali, kada, kako, kome ili se neće plaćati ili to opraštate, mogu da čuvaju koliko hoće itd, bez ikakvih obaveza. Opet ono suštinsko pitanje, ako ovo sada brišete i ako nigde ovo niste regulisali kroz ovaj zakon, onda ste vi svesno radili nešto što sada procenjujete nezakonitim sve ove godine unazad. član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Radi se o članu 47a – utvrđivanje carinske vrednosti nosača podataka, i sad opet krucijalne izmene.

ovog člana se ne smatraju integrisana kola, poluprovodnici i slični uređaji ili proizvodi koji sadrže takva kola ili uređaje.E, to više nije - programskom podrškom nego je sada valjda moderno da se kaže – nosačem podataka iz stava 1. ovog člana se ne smatraju integrisana kola. Isto tako u sledećem stavu - podacima i programskim uputstvima,

može to ovako u konverzaciji da se primenjuju, ali da mora zakonski to da se menja, to jednostavno nije, tj. jeste terminologija nekih savremenih tehnologija, ali ništa nije smetalo, niti je u nekom zaostatku u tom smislu ni ovo što ste ranije pisali - programska podrška, čak možda šire obuhvata taj termin i prikladniji je nego ovaj nosač podataka. Ali, eto, vama rekli da treba da se menja zakon, pa vi onda krenuli, hajde menjaj da što više članova bude promenjeno, bez ikakvog smisla i razloga.

zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr. Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševrlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Reč ima narodni poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Krasić** Podneli smo amandman da trajno žigošemo nešto što po našoj proceni ne bi smelo da se dešava. To se odnosi na član 73.Vi ste promenili taj član i on sada glasi ovako: „Lice koje je dopremilo stranu robu carinskom organu zahteva od tog organa carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu te

i u osnovnom tekstu kaže da to određuje carinski organ, a vi to sve menjate i kažete evo ovako – ovaj ko je doterao robu on zahteva kako da se postupa. Babe i žabe. Ko ovo razume, shvatiće.Kakav je ovo prevod, ja ne znam, jel ovo gugl prevodilac možda? Ko je to radio?

Kad je on kod nas mogao ovo da nauči? Vi ste njega prevarili ljudi, vi ste za ovaj dnevni red prevarili Vučića. Vi niste njega obavestili o čemu se radi. On kada bude gledao ovo, on ima da se krsti i levom i desnom rukom.

Ovim članom 13. zakona menja se član 73. Carinskog zakona radi terminološkog usklađivanja sa carinskim zakonom EU i mi se tu negde nađosmo izgubljeni u prevodu. Nismo lepo preveli, ali smo hteli da se uskladimo da Carinskim zakonom EU i to je zaista divno.Onda bi mogao možda da nam ovu odredbu rastumači ministar Nedimović koji je, moram da ga pohvalim, ceo dan je ovde sa nama. Nas je ovde 27, 28 poslanika u sali, on je čovek tu ceo dan sa nama, vedar, nasmejan, svaka čast ministre, iako moram da kažem da u ovih 27 tačaka dnevnog reda nema ništa što se odnosi na vašu nadležnost. trebalo bi da iskritikujete nekoga u Vladi što su vas poslali ovde da budete sa nama, ali svaka čast. Onda najbolje da nam vi rastumačite u ime Ministarstva finansija šta su oni želeli da nam poruče ovim usklađivanjem, pošto vidim da se i ceo zakon donosi radi usklađivanja sa EU i njihovim carinskim sistemom, radi pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji.Mi smo pre nekih dva sata, negde oko četiri čuli zabrinutost zbog pesticida u hrani, ali smo tada zaboravili da čujemo i zabrinutost zbog ulaska genetski modifikovane hrane, koju vi zdušno propagirate i zdušno želite da se nađe na trpezama naših građana, jer mi moramo da uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju, pa eto, još jedan razlog zašto moramo da budemo zabrinuti za sve što dolazi od vladajuće većine. Po amandmanu narodni poslanik Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Samo da ponovim još jednom, pošto je isti slučaj kao i u nekoliko navrata do sada. Ništa od onoga što smo mi čuli kao tobož neki razlog za prihvatanje amandmana, veze sa vezom blage nema, tako da nema ni razloga da mi ovo podržimo. To što neko ne zna ni šta je Svetska trgovinska organizacija, ni ko je tamo član, ni šta bi uopšte rekao, neka ostane njegov privatni problem. Hvala, Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Govori se o članu 103, zapravo naknadnoj kontroli deklaracija.Neću sada, naravno čitati ovaj član, nego samo poslednji stav koji ste dodali uz ovaj član i rekli ste da na sprovođenje naknadne kontrole od strane carinskog organa, shodno se primenjuju odredbe Zakona kojim se uređuje sprovođenje inspekcijskog nadzora.Namerno čitam sporo, da bi ministrima skrenula pažnju, pa možda mi odgovore, ako se razbude, da ste u obrazloženju, zašto ne prihvatate Zakon napisali, amandman se ne prihvata iz razloga što se Carinski zakon ne usklađuje samo sa zakonodavnom regulativom EU, već se vrši usklađivanje i sa nacionalnim zakonima.Molim vas lepo, kažite meni neukoj, glupoj, neispavanoj, s kojim ste vi nacionalnim zakonom ovu odredbu uskladili? Sklepali, napisali, na osnovu nekog akta Evropske komisije, poslali iz EU, vi trapavo preveli i onda obrazloženje da je to u skladu sa nekim nacionalnim propisom. Hajde kažite sa kojim? Pitajte, jel za ovo Vujović zadužen? Jeste. Pitajte Dušana Vujovića, možda je ovo iz Ukrajine doneo, ali nije nama Ukrajina domaći zakon, nama su domaći zakoni u Srbiji, mi smo u Srbiji i nas ne zanimaju ni Ukrajinski zakoni, gde se on proslavio, ni EU gde se on proslavio i gde bi ste vi, ali nećete svi zaraditi onu veliku penziju. Bolje vam je da sedite tu gde jeste i okrenite se zemlji Srbiji. Sedite tu

Znači, zaključili smo da u sali nema nikoga kompetentnog koji bi mogao da nam kaže šta je zaista pravi prevod ovoga što nam stiže iz EU.Tako da moramo da tražimo negde odgovor, verovatno od službi Vlade koji se bave prevodom zakona, jer očigledno mi znamo da se usklađuje sa pravima EU, ali ne znamo sa kojim nacionalnim zakonima se usklađuje.To je jako, jako zanimljivo, ali sada bi se naš uvaženi kolega Arsić na sve ovo nadovezao, ma kakva EU mi sve radimo u našem interesu i vi sve izmišljate, izmišljate da se ovde nešto usklađuje sa EU, izmišljate da su smanjene plate, izmišljate da su smanjene penzije. Tako da je verovatno to posledica našeg umora i naše neispavanosti, ali čim se budemo naspavali i probudili, probudićemo se u jednoj savršenoj državi, koju je Aleksandar Vučić stvorio za sve nas. Po amandmanu reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. **Vladimir Orlić** Hvala još jednom.Pozivam da se ne prihvati iz razloga koje bi sa predlagačem amandmana podelio gospodin Arsić, da se slučajno ne bavi nekim poslom u kancelariji. Rekao bi mu da inspekcijski nadzor koji se pominje može da se pronađe u roku od nekoliko sekundi, ali treba ne biti lenj i treba imati bar malo želje da se baviš nečim, pre nego što nešto kažeš, ili nakon što kažeš, ali prosto da se baviš nečim.Na temu buđenja, siguran sam, gospodin Arsić, bi mu rekao da se ne trudi, spavao, ne spavao podjednako dobre stvari predlaže. Hvala. Nemate osnova za repliku, nemojte.Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su…Povreda Poslovnika?Prijavite se samo.Izvolite. Član 106. govornik govori o temi dnevnog reda, a ja nisam video da je gospodin Arsić tema dnevnog reda.Ako gospodin Arsić želi da se javi, on će svakako doći. Što je i činio cele večeri. Nemate potrebe vi da budete njegov advokat. Gospodine Nogo, ja pokušavam da vas razumem, ali verujte mi teško mi ide. Gospodin Arsić nije tema dnevnog reda, ali vi ste pomenuli gospodina Arsića.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? (Ne.)Na član 15. član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić,

Član 15. predloga ovog zakona je vrhunac pravne nauke i ja bih zaista volela da ako je ikako moguće, upoznam genija koji je pisao ovaj član 15.Kada vam bude pročitala šta piše u ovom članu 15. onda ću ozbiljno da vas pitam da li je u ovom Ministarstvu finansija ostao i jedan diplomirani pravnik koji je uredno išao u školu, završio, dobio diplomu, tj zaradio diplomu polažući ispite.Zamislite šta kaže genije. U članu 104. stav 2. posle reči promet,

briše.Gospodo draga, poručite tim pravnicima, ovo je pisao neko, ako je pisano ovde. Ako je prevođeno, tom prevodiocu odmah otkaz. Ako je pisano ovde, onda toga koji je kupio diplomu u neki špajz tamo nek sedi, a dajte nekom pravniku da vam radi predloge zakonaOvo je gospodo pravno tehnička redakcija koja nikada u svetu i u životu nije bila predmet rasprave u parlamentu. Zamislite mi sada raspravljamo u parlamentu izmenama zakona, o članu de ste tražili da se izbriše zapeta, jer je ona zapravo ovde napisana kao štamparska greška. Bilo bi dobro ministri da i vi raspravljate, odnosno da je vode došao ministar sa kojim možemo da raspravljamo. Ne postoji nijedan ministar sa kojim bismo o zapeti raspravljali. član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. **Zoran Krasić** Još jedan Samo da vam kažem nešto ovo nema u pravilima Svetske trgovinske organizacije, nema ni u EU. Ovo je plod mašte. Odmah d vam kažem.Kada se pišu zakoni, onda se kaže nešto je uslov za, pa kada se pišu zakoni nešto je razlog zbog čega se nešto radi. Ovde je napravljen miks, pa se reč razlozi promenjena rečju uslovi, pa sada uslovi zbog, to je nešto novo.Da sam umro do pre pola sat ne bih znao da postoji ova mogućnost. To To je otprilike isto ono analogno, digitalno, znate. Isto. Nama je Vlada objasnila kada je na papiru to je analogno, a kada idete elektronskim mejlom, to je digitalno i mi tražimo da digitalno šaljemo amandmane. Oni kažu ne može. Ne postoji taj sistem u Narodnoj skupštini. Zašto? Sve je ovde vezano za špijunski centar CIA u Sofiji i Sofiji i kada pukne sistem ovde, on je u stvari pukao u Sofiji, nije ovde. To je ona US SAID, ona pomoć. Oni kada vam daju pomoć obrali ste bostan. NJihova pomoć je kao sir u mišolovci i vi volite sir u mišolovci.Ti se javi za reč, ti si ministar, imaš pravo, imaš i vezu, nema nikakvih problema. Znači, uslovi su - za, razlozi su – zbog. Uslovi zbog – ne postoje. zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodni Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić,

Kaže se ovako – obično carinski organ okonča postupak. A ovde sad u novom ovom žargonu – carinski organ razdužiće postupak. Eto, to je ta velika promena. Sad su oni mnogo pametni.Sad vi meni objasnite kako ćete da razdužite postupak, kako ste to zamislili, kada roba krene prema Kosovu i Metohiji?

Da li je po Carinskom zakonu Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije? Da li je to carinsko područje Republike Srbije? Što tu niste nešto napravili, u Carinskom zakonu?Da li znate za nove carinske prelaze – Medveđa-Kosovska Kamenica? Oni se slikaše, u Briselu beše i film. Bio je onaj iz Preševa i onaj iz Medveđe, predsednici opština, na svečanom otvaranju.

Zašto me ne gledate u lice nego ste svi savili glavu dole? Vi ste potpisali Briselski sporazum, nisam ga ja potpisao. Vi se ponosite sa Briselskim sporazumom.